от 25.03.2011 г., подписан от народните представители Ивайло Тошев и Димо Димов. Както знаете, според правилника, до първо гласуване има възможност за оттеглянето на законопроекта. Остава за разглеждане само законопроектът, който е внесен от Министерския съвет.

внесен от народните представители Анастас Анастасов и група народни представители на 9 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 16 март 2011 г. Закон за изменение на Закона за съдебната власт.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, подкрепено от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията, с което не се подкрепя § 1 и се предлага той да бъде отхвърлен.

Няма. Подлагам на гласуване § 2 и § 3 по предложение на вносителя, които съответно стават § 1 и § 2 и се подкрепят от комисията.

параграфа: „§ 5. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4: „(2) Членовете на Комисията по професионална етика се избират от общото събрание на съответния орган на съдебната власт за срок четири години. Членовете на комисията не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Всяка комисия се състои от трима редовни и един резервен член. Измежду членовете си комисията избира председател. (3) При невъзможност да се сформира комисия по професионална етика, функциите й се осъществяват от комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район. (4)

прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, така както е по доклада.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, досега текстът беше „3 години”. Изискването беше за 3 години стаж за назначаване на съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура. Сега се променя на 2 г. 9 м. Смятам, че не е коректно да намаляваме стажа, още повече за заемане на най-ниската длъжност в районен съд и районна прокуратура; още повече че 3 години е и по-удобно, и по-нормално. Две години и девет месеца е твърде къс период въпреки аргументите,

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, макар и с едно такова, на пръв поглед, доста незначително изменение се прокарва основният въпрос, по който дискутирахме и в комисията, и който е спорен. Ако се приеме философията на вносителите за предварително обучение, без да имат статута на младши съдии и младши прокурори, този текст наистина няма място. Понеже аз последователно защитавам другата теза – че трябва да се явят на един изпит за младши съдии и младши прокурори, а след това да има обучение, защитавам тезата, че формалното въвеждане на това предварително обучение няма кой знае какво да промени, освен да създаде много сериозни затруднения при развитието на кадрите, то аз съм предложил този текст да отпадне. Досега, когато два пъти се яви на изпит и не е издържал изпита, то тогава губи статута си на младши прокурор или младши съдия, който е придобил с явяването на конкурса. Сега се въвежда друга система той се явява на изпит, за да учи, а чак след това ще придобие магистратския статут. Именно поради тази причина предлагам да отпадне това изменение, защото не приемам цялостната философия на внесения законопроект. Искам да ви обърна внимание, че е показателно и днес отсъствието на министъра на правосъдието в пленарната зала, когато се приемат тези изменения. Макар че те са инспирирани от него от министъра на правосъдието, той се скри зад вносителите, група народни представители, за да може утре в отговорността тя да е чистичка, госпожа министърът на правосъдието. Да го знаете вие, от управляващото мнозинство. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Алинея 2 се изменя така: „(2) Конкурсът по ал. 1, т. 1 се провежда веднъж годишно, като се обявява през месец януари и се провежда през месец април на съответната година.” 2. В ал. 3 думите „два пъти” се заменят с „най-малко веднъж”.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Класирането на участниците в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити. изпити. (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и изготвя становище за всеки кандидат. (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предлага на Висшия съдебен съвет, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори. (4) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”. (5) Висшият съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162, като на негово място включва следващия класиран кандидат. (6) Одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори заявяват изрично писмено пред Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по ал. 1, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат. (7) С решение Висшият съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание. (8) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1. (9) Решението по ал. 7 се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на обучението по чл. 249, ал. 1,

По § 24 има предложение от народния представител Михаил Миков - § 24 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 22: „§ 22. § 10: „§ 10. Създава се чл. 186а: „Чл. 186а. (1) Класирането на кандидатите за първоначално назначаване се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по–висок общ успех от държавните изпити. (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат. (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. В 7-дневен срок от внасяне на предложението по изречение първо кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1. (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания. (5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”. (6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Миков – § 17 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

По § 11 има предложение на народния представител Михаил Миков: Параграф 11 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10: „§ 10.

Постъпило е предложение на народния представител Михаил Миков – § 16 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15: „§ 15.

ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Миков – § 18 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18,

и започва през месец септември на съответната година. През време на обучението кандидатите за младши съдии и за младши прокурори получават стипендия от бюджета на Националния институт на правосъдието в размер на седемдесет на сто от основното възнаграждение на младши съдия и младши прокурор. (2) В края на обучението кандидатите за младши съдии и младши прокурори полагат писмен и устен изпит с практическа насоченост, като оценките са по шестобалната система. (3) Изпитите по ал. 2 се провеждат от комисия, определена от Висшия съдебен съвет, в състав председател и четирима членове, която включва съдии и прокурори. В комисията не могат да участват постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието, както и членове на Висшия съдебен съвет. съвет. (4) Резултатите от писмения и устния изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет.

73, въздържали се 6. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, който става § 9, така както е по доклада.

По § 24 има предложение от народния представител Михаил Миков - § 24 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 22: „§ 22.

не по-ниска от много добър „4,50”. (2) За кандидатите за младши съдия и младши прокурор, които не са завършили успешно обучението по чл. 249, ал. 1, се насрочва повторно писмен и устен изпит не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца от провеждането на последния изпит. При повторно получена оценка от изпитите, по-ниска от много добър „4,50”, кандидатът не се назначава на длъжност младши съдия и младши прокурор. (3) Висшият съдебен съвет назначава кандидатите, успешно завършили обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 на длъжността, за която са одобрени с решението по чл. 186, ал. 7. ал. 7. (4) Кандидатите, които са отказали да заемат длъжността или са се отказали от обучението без уважителна причина, както и неиздържалите повторно изпитите, възстановяват на Националния институт на правосъдието получената за времето на обучението стипендия. (5) Задължителното обществено и здравно осигуряване, както и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии и младши прокурори

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин председател. Ще си позволя, уважаеми колеги, да направя едно предложение за редакция в ал. 2, вместо думите „от провеждането на последния изпит” да се чете „от обявяването на оценката по чл. 258, Текстът на ал. 2 като цяло става: „(2) За кандидатите за младши съдия и младши прокурор, които не са завършили успешно обучението по чл. 249, ал. 1, се насрочва повторно писмен и устен изпит не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца от обявяването на оценката по чл. 258, ал. 5. При повторно получена оценка от изпитите, по-ниска от много добър „4,50”, кандидатът не се назначава на длъжност младши съдия и младши прокурор.” Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

корекция в ал. 2 на предложения чл. 258а, а именно изразът „от провеждането на последния изпит” да се замени с израза

По § 20 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

е необходима една нова редакция, която е за уточнение и допълване на изречението. В началото, преди „Организацията”, преди да започне текстът на разпоредбата, която предлагаме като редакция, да се добави: „Статусът на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по време на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1 – поставяме запетая, нататък изречението продължава – „организацията и редът за провеждането на изпитите по чл. 258 и 258а се думата „определят” да се замени с „уреждат” – с актове, приети от Висшия съдебен съвет, които се обнародват в „Държавен вестник”. Или целият текст на редакцията на чл. 258б да придобие следния вид: „Статусът на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по време на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1, организацията и редът за провеждането на изпитите по чл. 258 и 258а се уреждат с актове, приети от Висшия съдебен съвет, които се обнародват в „Държавен вестник”.” Няма. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Искра Фидосова за добавяне в чл. 258б, в началото на изречението, на израза:

със „се уреждат”. Гласували 81 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието.

Михаил Миков – § 18 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17: „§ 17.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 82 народни представители: за 19, против 61, въздържали се 2. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, който става § 20, така както е по доклада.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 26.

на закона да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място след § 21 в редакция на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ

- § 23, т. 2, буква „б” относно нова ал. 2, изразът „периодично или по друг повод” се заменя с израза „в последните четири години преди датата на обявяване на конкурса”, а думата „извънредно” отпада. Комисията не подкрепя предложението.

1. Създава се § 128а: „§ 128а. Започналите, но неприключени към датата на влизане в сила на този закон атестационни процедури, се довършват по досегашния ред.”

се атестират извънредно преди да е изтекъл четиригодишният срок при явяване на конкурс за повишаване в длъжност или за преместване, при избор на административен ръководител или на негов заместник в органите на съдебната власт. (3) Проведените процедури по атестиране по досегашния чл. 196, т. 1-5 до влизането в сила на този закон, се смятат за периодично атестиране.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

става § 22: „§ 22. (1) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт се довършват по досегашния ред. (2) Назначените към датата на влизане в сила на този закон на длъжност младши съдия и младши прокурор продължават да изпълняват тази длъжност по досегашния ред.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 23: „§ 23. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон съдиите, прокурорите и следователите подават декларация по чл. 195, ал. 1.”

Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 24: „§ 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на: 1. Параграф 21, който влиза в сила от 4 януари 2011 г. 2. Параграфи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 и 20, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.”

правя процедурно предложение за удължаване на срока за писмени предложения между първо и второ гласуване по общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 153-03-34 от 28 март 2011 г., с още 21 дни. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

С доклада на водещата Комисия по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае нейният председател господин Татарски. Заповядайте, господин Татарски.

На редовно заседание, проведено на 31 март 2011 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 102–01–20, внесен от Министерския съвет на 21 март 2011 г. заседанието на комисията взе участие госпожа Екатерина Захариева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, която представи законопроекта от името на вносителя. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация цели доразвиване и усъвършенстване на материята, свързана с гражданската регистрация и административното обслужване. Основната част от текстовете, включени в законопроекта, са свързани с осигуряване на правна възможност регистърът на населението да се поддържа само в електронен вид с регламентиране създаването на електронни еквиваленти на актовете за гражданско състояние и издаването на удостоверителни документи въз основа на тях. В Глава трета „Актове за гражданско състояние” са включени нови разпоредби, които регламентират създаването на електронни еквиваленти на актовете за гражданско състояние. Предвидено е тези актове да се подписват от длъжностното лице по гражданското състояние с универсален електронен подпис и да имат доказателствена сила за отразените в тях данни. С предложените промени се осигурява правна възможност от всяка общинска администрация въз основа на електронните актове да се издават удостоверителни документи. Към момента тези документи се издават единствено от общинската администрация, която съхранява съответния регистър на актовете. Това пряко ще се отрази на процеса на административно обслужване, като значително ще се съкрати времето за извършване на съответните административни услуги, тъй като гражданите ще могат да ги получават от всяка община на територията на страната. Предвидена е и възможност българските дипломатически и консулски представителства да издават удостоверения и препис-извлечения от електронните регистри за гражданско състояние. Тази възможност ще предложи качествено ново административно обслужване, ще спести много разходи и време на гражданите за получаване на необходимите документи. Облекчена е процедурата за утвърждаване на образците на заявление за постоянен адрес и на адресна карта за настоящ адрес, като е предвидено те да се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, вместо с постановление на Министерския съвет. Предоставя се право на достъп на служителите от общинските администрации, чиито задължения са свързани с гражданската регистрация, до информацията в електронните регистри, поддържани на национално ниво. Достъпът на служителите е необходим при изпълнение на законоустановените им задължения, свързани с административното обслужване (издаване на удостоверителни документи въз основа на електронните актове за гражданско състояние от всяка общинска администрация, издаване на удостоверения за роднини и др.). Технологията за функциониране на ЕСГРАОН е пряко свързана с възможностите, които предлагат информационните и комуникационните технологии. Предвид динамичното развитие на последните за постигане на оперативност и бързина в тяхното прилагане в системата за гражданска регистрация, е много по-подходящо технологията да се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството, отколкото с подзаконов акт на Министерския съвет – правилник съгласно сега действащия закон, който и досега не е приет. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация се създават нови разпоредби, които предвиждат заличаване по административен ред на направена адресна регистрация по настоящ адрес в периода от 1 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г. на лица, които не могат да представят документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от закона. С разпоредбите се цели предотвратяване случаите на фиктивна регистрация по настоящ адрес, констатирана през периода от 1 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г., когато без знанието и съгласието на собствениците на даден имот на техните адреси се регистрират лица, които реално не живеят на същите. Целта е да се защитят интересите на собствениците и да се предотвратят бъдещи подобни злоупотреби. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от предложените промени и подкрепиха единодушно законопроекта, като същевременно бяха направени бележки и предложения по отделни разпоредби на законопроекта, които ще бъдат взети предвид при подготовката му за второ гласуване. В § 67 от законопроекта се предвижда длъжностните лица по гражданско състояние от общинските администрации и консулските длъжностни лица да имат право на безвъзмезден достъп до данните от регистрите на национално ниво, като достъпът до данните от регистрите ще се урежда чрез споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и потребителя. Целесъобразно е условията и редът за достъп до данните да се уредят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а не със споразумение. Разпоредбите на § 79 от законопроекта също следва да се прецизират, за да е ясно, че се отнасят само за лицата, променили настоящия си адрес в съответния период, които не са представили необходимите документи, изисквани от закона при адресната им регистрация. Параграф 80 от законопроекта предвижда законът да влезе в сила от деня на обнародването му, с изключение на някои текстове, които регламентират въвеждането на електронния регистър на населението. Текстът следва да се прецизира – § 14 би следвало да влезе в сила от влизането в сила на закона, за да може да се подготви и приеме подзаконовата нормативна уредба. Така ще се създадат необходимите условия след една година да започне да функционира електронната база данни. Трябва да се помисли също така и за евентуално прецизиране на срока за влизане в сила на някои други разпоредби, които са свързани с въвеждането на електронния регистър на населението – например параграфи 12, 15 и др. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 16 гласа “за”, без “против” и “въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 102–01–20, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз няма да чета целия доклад. Ще прочета

Това, което се предвижда в Глава трета „Актове за гражданско състояние”, са нови разпоредби, регламентиращи създаването на електронни еквиваленти на актовете за гражданско състояние. Тези актове ще се подписват от длъжностното лице по гражданското състояние с универсален електронен подпис и ще имат доказателствена сила за отразените в тях данни. Към момента тези документи се издават единствено от общинската администрация, която съхранява съответния регистър на актовете. Това пряко ще се отрази на процеса на административно обслужване и значително ще се съкрати времето за извършване на съответните административни услуги. Облекчена е процедурата за утвърждаване на образците на заявление за постоянен адрес и на адресна карта за настоящ адрес, като се предвижда те да се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, вместо с постановление на Министерския съвет. За предлаганите изменения няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет. Изготвен е софтуерът с необходимите нива на защита. Прецизират се нормите относно съставянето на актове за гражданско състояние въз основа на документи от чужбина, вписване на промените в имената на лицата в съставените им актове за гражданско състояние и издаване на удостоверителни документи с цел отстраняване на затруднения при тълкуването и прилагането им. В Преходните и заключителните разпоредби се създават разпоредби, които предвиждат заличаване по административен ред на направена адресна регистрация по настоящ адрес в периода от 1 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г. на лица, които не могат да представят документите по чл. 92, алинеи 2 и 3 от закона. дискусията, която се проведе в Комисията по правни въпроси, взеха участие народните представители господин Четин Казак и Искра Фидосова. Изказа се становище в подкрепа на предложението за създаване на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние, тъй като това ще доведе до по-бързото въвеждане на информацията и ще повиши качеството на предлаганите услуги. Госпожа Фидосова подчерта, че в § 76 се предвижда 5 години от влизането в сила на този изменителен закон кметствата и населените места, които не са административни центрове, да поддържат писмен архив на актовете за гражданско състояние, но никъде не е записано в какъв срок тези населени места задължително трябва да преминат към електронен еквивалент на актовете. Би трябвало да се добави такъв срок. Необходимо е и прецизиране на § 79 като се уточни, че става дума за промяна на настоящ адрес от едно населено място в друго. Постави се въпросът през един и същи портал ли ще става достъпът до информационния масив от потребителите и лицата, ползващи софтуера, изпълняващи служебните си задължения. Господин Казак подчерта, че трябва да се прецени софтуерът, сървърът и фирмата, която ще ги поддържа, тъй като след определен период от време и натрупването на голяма по обем информация може да се блокира системата. След проведената дискусия и обсъждане, единодушно със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Изказването ми ще касае тази част от този законопроект, която има амбицията да реши проблемите, създадени с приемането на новия Изборен кодекс, а именно зачестилите случаи на местене на избиратели от една община в друга и създаването на нов вид вътрешен изборен туризъм. Това, което искам да заявя ясно от тази трибуна, е, че този законопроект не само не решава въпроса с вътрешния изборен туризъм, а на практика бетонира вътрешния изборен туризъм. Избирателите, които вече са били преместени от една община в друга, ще имат възможности чрез новите правила да бъдат бетонирани на местата, където са преместени. Какъв е проблемът? След приемането на Изборния кодекс, който най-накрая закова цифрата на новата уседналост в рамките на 10 месеца, стана публично известно, че в редица малки общини са преместени избиратели от съседни по-големи, като естествено новопреместените 50, 100-150 души, са в състояние да променят крайния резултат от изборите през есента. Естествено е, че за една малка община 100-150 гласа плюс, в полза на дадена политическа сила или даден кандидат за кмет, в крайна сметка ще решат изхода от изборите в тяхна полза. Вместо да приемат най-логичното – това, което беше предмет на законопроекта, внесен от Коалиция за България, а именно да се отнеме възможността само на регистриралите се по настоящ адрес в този период, а именно в периода от 1 януари до 31 декември, управляващите решиха чрез една сложна схема да узаконят вече преместилите се избиратели. По какъв начин се случва това?

След като един политически брокер или един представител на партия в момента е бил в състояние да прекара 30, 40-50 избиратели от едно населено място в друго, няма никакъв проблем да повтори предвидените в този закон действия, а именно да отнесе в съответната служба ГРАО изискуемите документи и по този начин да узакони пререгистрацията на избирателите. В същото време това ще създаде колосални проблеми на добросъвестните граждани. Нека все пак да погледнем цифрите и да кажем, че става дума за около 80 хил. български граждани, които са променили своя настоящ интерес в интервала 1 септември – 31 януари. От тях само една малка част са изборни туристи. Останалите са добросъвестни граждани, които с новите правила ще бъдат заставени да извършат ред действия, тук хипотезите са най-различни. Например, много е възможно едно добросъвестно младо семейство, което се е пререгистрирало на нов адрес и което очаква да ползва различни услуги от общината за своето малко дете, като например възможности за записване в детска градина, детски надбавки други социални помощи, да се окаже, че ако не се е пререгистрирало, ще се лиши от тези възможности. Хипотезите са различни – това семейство да не разбере за новите правила или просто собственикът на жилището, което са наели под наем, да е отпътувал в чужбина. Тогава няма как в рамките на двата месеца това семейство да представи пред служба ГРАО изискваните документи. Представете си какво ще се случи в този двумесечен срок в тези служби, в които гражданите ще трябва да се сблъскат с администрацията, да събират, да носят документи, да заверяват част от тях нотариално, само защото такава е волята на управляващите, с която искат да решат собствения си проблем. Аз бих се обърнала от тази трибуна и към медиите, които посочиха десетки случаи на местене на избиратели в ред български общини, да проследят развитието на тези случаи. Мога да се обзаложа, да се обзаложа, че това, което беше изнесено за селата в община Созопол, това, което беше изнесено за част от селата в Монтанско, в крайна сметка ще бъде препотвърдено в избирателните списъци за изборите, защото пак повтарям, че този, който веднъж е превозил 30-40-50 избиратели от едно населено място в друго, няма никаква пречка да го направи повторно, като вече представи изискуемите документи, а това би било проблем за добросъвестните български граждани, които освен че ще се сблъскат с администрацията, но и на практика могат да бъдат лишени от ред социални придобивки, просто поради тази недомислена промяна. Аз бих приела за искрено намерението на управляващите например, ако имаше една проста разпоредба, която да каже, че пререгистрацията се зачита, но от новата дата от датата, на която е направена. Тогава автоматично щеше да се изключи възможността тези, които са се пререгистрирали с цел изборен туризъм, да упражнят правото си на глас в новото населено място, но такова предложение няма. Така че изводът, който може да се направи, е, че с тези поправки ГЕРБ наказва добросъвестните български граждани и си затваря очите пред нарушителите. По този начин се създават проблеми на добросъвестните български граждани и се улеснява вътрешният изборен туризъм. Това, на което се надявам, все пак е, че тези 80 хил. български граждани или поне голямата част от тях, които са добросъвестни, ще накажат управляващите в деня на изборите, защото заради едни недомислици в Изборния кодекс в крайна сметка потърпевши ще бъдат отново българските граждани, които ще изправят пред цялата тази сложна административна процедура. И накрая, уважаеми дами и господа от мнозинството, искам да ви кажа, че ще се окаже така, че от изборния туризъм ще спечелите по един на всеки сто избиратели, а ще изгубите по трима тези, които са били добросъвестни и които ще бъдат наказани от поредната недомислица на мнозинството. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Манолова! Първо искам да Ви кажа, че няма създаден проблем с новоприетия от всички нас Изборен кодекс. Напротив – това, което създадохме като норма в Преходните разпоредби на Кодекса и променихме разпоредбата на Закона за гражданската регистрация, реши този проблем, който съществуваше. Всъщност от м. януари насам и по справките, които ни бяха предоставени от ГРАО, това е очевидно и очевадно за всички – вече няма проблем. Имаме проблем с периода от 4 до 5 месеца по време на обсъждане на Изборния кодекс, през който имаше и недобросъвестно преместване с цел може би използване и гласуване на тези хора в изборите, изборите, които предстоят да се проведат. Вие казвате, че в момента това е колосален проблем, който е разписан, който ще създаде такъв проблем на много граждани. Досега говорихте, че има огромен пренос на хора, сега пък изведнъж станаха малко. Загрижихте се за правата на тези хора, които сега нищо друго няма да направят, колеги, освен да отидат в съответната общинска администрация и да представят тези документи, Собственикът на жилището ще трябва да отиде лично или да представи нотариално заверена декларация със своето съгласие. Най-логичното според Вас, което предлагате с промяна в Изборния кодекс, госпожо Манолова, е най-противоконституционното, което може да предложите. Когато излизате да говорите тук за права на гражданите, кажете ми как гарантирате правата на гражданите, като ги отнемате и казвате, че тези, които са регистрирани 15 месеца назад, няма да имат право да гласуват на местните избори? С какво право?! Защо тези, които са си преместили целите семейства и нямат скрит мотив при заявяване при заявяване на искането за промяна на настоящ адрес, да загубят правото си да гласуват? Много добре го знаете. Пак ще го повторя, колеги, ние сме го коментирали това в продължение сигурно на повече от три месеца – трябва ви мотив за противоконституционност, няма да го получите. Благодаря.

Провокиран съм от изказването на госпожа Манолова и съм учуден как може в един такъв закон да се търси пак някакъв политически подтекст и елемент. Това, което казвате, сама разбирате, че не може да се случи. Не може този, който според Вас организира такъв изборен туризъм, да събере тези документи – документ за собственост и т.н. Как си представяте? На тези хора някой ще носи документи за собственост и ги легализира в съответното кметство. Това практически не може да стане. Второ, тези добросъвестни според Вас много, много граждани, които живеят нелегално на някакви адреси, колко са добросъвестни? Как ще искат да ползват услуги от съответното населено място или община, след като не са реално жители там? Къде си плащат данъците? Как пребивават там? Те не са ли като другите жители на това населено място и трябва нелегално, тихомълком да живеят в това населено място?!

преди всичко решава чисто технически, практически въпроси, свързани с една остаряла вече система, която досега съществуваше за ЕСГРАОН, не бива да го политизираме и не бива да търсим под вола теле, както се казва, защото няма такива намерения в този закон. Мисля, че с него изчистваме много технически въпроси и даваме съвременен вид на този важен за всички нас закон, свързан с административното обслужване на населението. Молбата ми е да не политизираме ненужно един такъв закон и да не търсим неща, които няма в него. Благодаря. Трета реплика? Няма. Дуплика – госпожо Манолова, заповядайте. Уважаема госпожо Фидосова, вместо да импровизирате върху закона, който е внесен от Коалиция за България, най-нормалното нещо беше да го пуснете да мине през Правната комисия

защото този законопроект, който сме внесли и който Вие си скрихте в чекмеджето, не лишава от правото на глас българските граждани, напротив – той решава изцяло проблема с вътрешния изборен туризъм. Изцяло, без да лиши от правото на глас нито един български гражданин. Ако го бяхте прочели, ако го бяхте поставили на обсъждане в тази зала, щяхте да го знаете. Защото за всички добросъвестни български граждани, които са сменили адреса си и адресната си регистрация след 1 септември, той оставя възможност да гласуват по новия си постоянен адрес, а за тези, които са сменили само настоящия си адрес, изключва възможността да искат промяна от списъка по постоянен в списъка по настоящ адрес. Едно елегантно решение, което не създава проблем на нито един добросъвестен гражданин. На господин Татарски ще кажа: аз направих уточнението, че в момента коментирам текста от Преходните разпоредби, който касае вътрешния изборен туризъм и който кара 80 80 000 български граждани, които са се регистрирали по действащия ред от 1 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г. да се пререгистрират, като за целта ще трябва да носят документи: нотариален акт, договор за ползване, декларация от собственика. Това е неудобство, господин Татарски, за 80 000 българи, даже поради причината да съберат тези документи, да ги носят в ГРАО и да се изправят пред тази административна процедура, която не е действала, когато са се пререгистрирали. са се пререгистрирали. Огромната част от тях са добросъвестни. Една част от тях няма да разберат за новите промени и автоматично ще бъдат изключени по настоящ адрес от населеното място, в което живеят. Тогава няма да им важи кандидатстването за детска градина или за детските надбавки, или за други услуги, които предоставя съответната община. Затова казвам, че вие създавате проблем на добросъвестните български граждани, а за тези, които са намерили начин да се регистрират в малки общини, за да променят вота там, организаторите на този туризъм много лесно ще отговорят на новите изисквания. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ами само да бяхте следили медиите, щяхте да видите, да не цитирам в коя община, едно село, че човекът, който организира преселението, е собственик на имотите, в които е записал гражданите, и няма никакъв проблем да представи тези документи и да ги пререгистрира. Така че се бетонира изборният туризъм, а се създават проблеми на добросъвестните български граждани. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За пореден път изслушахте откровеното изявление кой е за продължаване на така наречения изборен туризъм. Кой продължава да говори, че, видите ли, ще бъдат създадени проблеми на тези граждани, които са регистрирали 20-30-40-50 човека на един адрес? Този проблем, уважаеми колеги, не е от миналата година, не е от по-миналата година. Ние много добре знаем, че това явление започна през 2007 г. Кои бяха управляващи през 2007 г., сещате ли се?! Извинявайте, кои имаха мнозинство в този парламент през 2007-2008-2009 г., за да променят това, което ние направихме?! Фактите от ГРАО са категорични. Да, след промените в Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс – нещо, което е елементарно, стига човек да има политическата воля да го направи, а не политическата воля да говори неистини, това явление пресекна. Искам да ви прочета, защото явлението може да бъде обратното. Една малка община, най-малката в България – Треклино се казва...

обаче и друго явление. Тези регистрации не се правят само с цел фиктивните регистрации с цел изборен туризъм – те се правят, за да не се закрие едно училище.

По едни или други съображения някои хора от община Кочериново, имащи власт, започват да дърпат хора от друго село – Пороминово, защото то е с около 350 жители – просто защото управляващите в тази община не желаят да се провеждат избори в това село, за да падне под квотата така, както е заложена. Така че има всякакви явления. Има

Разбира се, че въпросът е политически. Въпросът е за това: искаме ли да прекратим вътрешния изборен туризъм или не? (Реплики от ГЕРБ.) Решението за прекратяване на вътрешния изборен туризъм се съдържа в законопроекта, който беше внесен от Коалиция за България, и който отлежава в чекмеджето на госпожа Искра Фидосова. (Реплики от ГЕРБ.) Вие щяхте да бъдете искрен, ако тук и сега се разглеждаха и двата законопроекта, ако първо беше разгледан законопроектът, който сме внесли с колегите от Коалиция за България, и който забранява на всички – и на гербаджийски кметове, и на сини, и на червени, и на каквито и да е, които са записвали избиратели – да ги включват в списъците по новия им настоящ адрес. На всички! С тези всички! С тези правила, които сега въвеждате, вие бетонирате туристите, които се случиха, и които ние видяхме например в Монтанско. Понеже ще си цитираме цифри и факти: кажете ми, този господин, който го показаха всички национални телевизии, който показа в собствените си сгради, в които е записал избиратели – кое ще го спре да представи в съответната служба ГРАО нотариалния договор за ползване и да пререгистрира тези граждани, които ще променят вота в тази малка община? Кое ще го спре? Кой проблем решавате с този законопроект? Вместо тук да цитирате данни от Балканската война, при това изключително некоректно – кога какво се случило, щяхте да сте искрени, ако в момента сложехме точка на всички общини. Това, което правите с тези промени, е да си съхраните разместването, което се е случило с вашето участие през тези месеци, пък занапред – каквото ще да става.

Вие – също! Така че не зная от къде решихте да говорите за Балканската война. Когато човек няма доводи, се връща все по-назад и по-назад в историята, за да изсмуче някакви доводи и да се опитва да ги политизира.

защото ви устройваше. Сега искате да го прехвърлите на политическата партия, която реши този проблем с Изборния кодекс в Преходните и заключителните разпоредби. Нека бъде ясно за всички! Благодаря. МАЯ МАНОЛОВА Няма. Закривам дебатите. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 102 01 20, внесен от Министерския съвет на 21 март 2011 г.

влязат в залата. Гласували 86 народни представители: за 73, против 5, въздържали се 8. Законопроектът е приет на първо гласуване.

разпоредба”. Постъпило е предложение от народните представители Анастас Анастасов и Александър Стойков. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция: „§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

” 2. В ал. 5, изречение първо след думата органи се поставя запетая и се добавя „които се изпращат на общинската избирателна комисия в три дневен срок от издаването им.” им.” 3. Алинея 6 се изменя така: „(6) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.”

11, 12 и 13 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. (8) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7, могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 267 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.”

а думите „председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 6, а” се заличават. 6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея навсякъде думите „ал. 7” се заменят с „ал.

1. Създава се нова ал. 3: „(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.”

„Заключителна разпоредба”. Постъпило е предложение от народните представители Анастас Анастасов и Александър Стойков. Комисията подкрепя предложението и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителни разпоредби”.

12 и 13 и за които не е налице влязло в сила решение на общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията, в едномесечен срок от влизане в сила на този закон общинската избирателна комисия приема решение по чл. 30, ал. 7.”

Гласували 79 народни представители: за 74, против 3, въздържали се 2. Предложението е прието, а с това е приет и на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен от Любен Татарски.

Заповядайте, господин Тошев. за второ четене относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност № 054-01-79, внесен от Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева на 12 октомври 2010 г. и приет на първо гласуване на 10 март 2011 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност”.

ТОШЕВ: По § 1 е постъпило предложение от народните представители Ивайло Тошев и Даниела Миткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен: „Параграф единствен: В чл. 46 се правят следните допълнения: 1. В ал. 2, в изречение първо след думата „като” се добавя „към заявлението, когато е за първо вписване”,

2. В ал. 3 след думата „изпит” се добавя „само за първия заявен срок за заместване”. 3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Заповедта за последващо вписване се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал.

до края на 2010 г. Колеги, докладът съдържа 36 страници, таблици – 2 бр. и проект за решение. Ще ви представя резюме от целия доклад, защото се надявам, че след като той е представен на всички вас, вие сте се запознали с дейността на комисията през тази година и четири месеца. След След това ще имаме възможност да дискутираме самия доклад. „ДОКЛАД за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите от началото на мандата на 41-то Народно събрание до края на 2010 г. Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то Народно събрание обедини две съществуващи самостоятелни комисии – по правата на човека и вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите. Тя осъществява своята дейност в две важни области – законодателна, в сферата на правата на човека и вероизповеданията и другата - отворена към проблемите на гражданите и представителите на неправителствени организации, които внасят за разглеждане жалби, молби, петиции, сигнали и предложения. Основният закон – Конституцията на Република България прогласява правата на човека и свободата на вероизповедания за основополагащи. Глава първа и Глава втора – „Основни начала” и „Основни права и задължения на гражданите”, формулират основанията за законодателната дейност на Комисията.

В тях е утвърдена система за регистриране, движение, архивиране и отчетност, свързани с многобройните жалби, молби, петиции, сигнали и предложения. Организация и дейност на Комисията Комисията се състои от 17 народни представители. Към нея работят експерти – щатни и на граждански договори. Те са натоварени със значителна по обем работа. Постъпилите жалби и петиции от граждани и представители на неправителствения сектор се обработват своевременно, като се проучва подробно поставения проблем и се търсят най-ефикасните средства за оказване на съдействие по него. Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни. Те постъпват по пощата, по електронната поща или гражданите лично ги внасят в Народното събрание. Не са малко устните сигнали, възражения и запитвания, по които експертите правят консултации и изпращат писма до компетентните органи. Ежедневно се водят разговори с граждани по телефона, интересуващи се от движението на преписката си. Правят се консултации с експерти, които разясняват процесуалните им права и възможности. Законодателна дейност За периода са проведени 26 заседания, на които са обсъдени законопроекти, проекторешения и проектодекларации в сферата на правата на човека и вероизповеданията. По тях са изготвени 19 доклада за пленарна зала. На заседанията на комисията са приети годишните доклади на Омбудсмана на Република България и годишните отчети за дейността на Комисията за защита от дискриминация. Работната атмосфера е изключително колегиална, досега не е имало заседание, отложено поради липса на кворум. Работа с граждани и неправителствени организации Важна част от дейността на Комисията са организираните приемни за граждани, в които участват народни представители и експерти. Приемат се писмени материали и уточнения към тях или се дават юридически консултации на място. Графикът за приемните се утвърждава на заседание на Комисията. От конституирането й до края на 2010 г. са проведени 35 приемни, на които са изслушани и консултирани над 250 граждани. Нито един гражданин, потърсил съдействие извън приемната, не е бил отпратен, а е изслушан и консултиран. За периода са постъпили над 1500 жалби, молби, сигнали и петиции от граждани и организации. В това число влиза и броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови данни и обстоятелства, или се изразява недоволство от отговорите на компетентните институции. Същите се завеждат към преписката на жалбоподателя и повторно се обработват, като се проучват новите обстоятелства и отговорите на институциите. Изпратени са над 150 напомнителни писма до институциите, които не са отговорили в законоустановения срок от Административнопроцесуалния кодекс. Преобладаващата част от жалбите и сигналите съдържат огромно количество придружаваща информация – жалби до различни компетентни органи и отговорите от тях. Експертите към комисията се запознават подробно с изложения проблем, уточняват нови обстоятелства и факти и своевременно изпращат писмо до съответния компетентен орган, който трябва да се произнесе по случая. Най-много на брой са жалбите и сигналите в социалната сфера. Следват тези срещу съдебната система; за нарушени потребителски права; против действия и бездействия на органите на МВР; срещу Общи устройствени и Подробни устройствени планове на населени места; против незаконно строителство; свързани с възстановяване собствеността на земеделските земи и земите от горския фонд. Много са жалбите и в сферата на образованието и здравеопазването; срещу актове, действия и бездействия на органите на местната власт и местното самоуправление; по религиозни въпроси; жалби, свързани с дейността на държавната администрация; по дискриминационни и етнически проблеми и др. В Комисията постъпват и анонимни сигнали, които не се разглеждат. Честа практика е да получаваме жалби и сигнали, препратени ни от други постоянни комисии, от приемната на председателя на Народното събрание и от народни представители, получили ги на приемните в избирателните си райони. Приети и обработени бяха и над 500 устни жалби и сигнали на граждани, които се оплакват за нарушаване на законните им права и интереси. По-голямата част от тях са срещу незаконното строителство, унищожаване на зелени площи, презастрояване на квартали, завишени сметки от доставчици на обществени услуги, заповеди на кметове на общини; действия и бездействия на органи на държавната и общинската администрация, молби от църковни настоятелства за съдействие пред общински администрации за издаване на натурални актове на църковни имоти и др. На редовни заседания комисията е разглеждала и постъпили жалби, сигнали и петиции от граждани и неправителствени организации, които са от обществен интерес и засягат големи групи хора. Регионално разпределение Най-много жалби, молби, сигнали и предложения са постъпили от София-град – над 500, което е почти 1/3 от всички регистрирани. Това е нормално с оглед близостта на гражданите, по-голямата активност на столичани, което е констатирано и в предишните доклади за дейността на комисиите по жалби и петиции на гражданите. На второ място по брой внесени жалби и петиции е област Пловдив, следват областите Варна, Бургас, София-област, Благоевград и др. Трябва да се отбележи по-ниската активност на населението от Северна България. Например от областите Търговище, Силистра, Видин и Монтана са получени най-малко жалби. Не можем да се съгласим, че проблемите на хората в тази част на страната са по-малко, предвид по-голямата безработица и натрупаните с годините въпроси за разрешаване в тези региони. Заключение Позитивният резултат от работата на комисията с граждани и неправителствени организации е установяване на законодателни празноти. Несъвършенствата и празнотите в действащите закони, установени при прилагането им, следва да инициират предложения за промяна на нормативната уредба от народните представители и по-ефективното им участие в парламентарния контрол. Досегашната дейност на комисията дава основание да се направи обобщението, че тя е живата и непосредствена връзка на гражданите с Народното събрание. Като изразител на надеждите им за ефективна помощ и решаване на проблеми във всички сфери на обществения живот, комисията успя да помогне на много от тях. Много често търсещите съдействие се нуждаят не само от консултация, но и от внимание, които безрезервно получават. Членовете на комисията и експертите се отнасят със съпричастност към поставените въпроси от жалбоподавателите, като се стремят да защитят гарантираните им по Конституция граждански права. Получени са много благодарствени писма поради своевременната намеса на комисията. Естествено е и да има недоволни от работата й. В повечето случаи това са жалбоподаватели, поставяли едни и същи проблеми през годините, свързани със съдебни решения, молби за устройване на работа, настаняване в общински жилища и др. Удовлетворително е, че броят им е сравнително малък в сравнение с тези, за които оказаната помощ е била навременна и ефективна. Въпреки доброто взаимодействие и своевременните реакции на повечето държавни и местни органи на властта, предстои значителна работа по подобряване на сътрудничеството с тях, особено с тези, чиято дейност е да съблюдават правата на човека. Много важно е народните представители, членове на ресорните комисии и компетентните министерства да подходят сериозно и отговорно към подадените предложения за законодателни промени.” Уважаеми колеги, представих ви резюмето от доклада. Ще ви представя и проекта за: „РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Приема доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. 2. Докладът на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите да се изпрати на централните и други органи и организации, които имат отношение към защитата правата на гражданите. Решението е прието от Четиридесет и първото Народно събрание,

Господин председател, колеги, уважаеми господин Бакалов! Като член на комисията, бих желал да взема отношение по доклада. Първо, най-отговорно искам да заявя от тук, че благодаря на председателя на комисията господин Бакалов за атмосферата и за ползотворната работа, която той, като председател, създава на комисията. В много случаи той е изказвал и лична позиция, извън тази, която примерно ние като мнозинство сме формулирали. Това му прави чест като достоен български народен представител. Твърдя, че понякога и аз самият съм изразявал позиции, различни от тези, които примерно имало като мирозрение и нагласа в моята парламентарна група – Коалиция за България. Тоест, и колегите от другите парламентарни групи в тази комисия съм забелязал и установил, че в много случаи понеже самата тематика е толкова до политика, а до човещината, до защита правата на човека – сме стигали до убеждения, които далече надхвърлят политическите интереси. Така че аз благодаря от тази трибуна на всички колеги, с които съм работил досега в комисията, и на нейния председател. Мисля, че тази комисия действително е била полезна досега с работата си. Имам една препоръка. Мисля си, господин Бакалов, колеги, че в някои случаи ние бихме могли да не чакаме

Благодаря Ви, господин председател. въздухоплаване, само че Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е съпътстваща и предстои да се гледа днес на заседание, тъй като е свързано с транспониране на директива. Правя процедурно предложение – утре да бъде разгледана съответната точка, а днес да преминем към точка десета от програмата. Режим на гласуване по отношение на процедурното предложение.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда,

Другите комисии, на които е разпределен законопроектът, са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Благодаря, господин председател. Представям: „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 31.03.2011 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: госпожа Евдокия Манева – заместник-министър, госпожа Ваня Григорова – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, госпожа Боряна Каменова – началник отдел в дирекция „Политика по изменение на климата”, господин Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на атмосферния въздух”, както и парламентарния секретар на МОСВ – госпожа Жанет Жикова. От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от заместник-министър Манева, която посочи, че на всички евентуални въпроси ще бъде даден подробен отговор от нея и присъстващите представители на министерството. Със законопроекта се цели на първо място транспониране в националното законодателство на чл. 1, ал. 2, буква „а”, подточки 6, 7 и 8, и ал. 5 от Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. Тази регламентация цели постигането на ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. Пътният транспорт е причина за около 20 на сто от емисиите на парникови газове в Общността, а ограничаването им ще допринесе съществено за изпълнението на ангажиментa на Европейския съюз да постигне намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. най-малко с 20 на сто под равнищата от 1990 г. Чрез транспонирането на ал. 5 от Директива 2009/30/ЕО в Закона за опазване на околната среда се осигурява национално нормативно регламентиране на принципите, заложени в директивата, като се определят задълженията на производителите и вносителите на течни горива за намаляване емисиите на парникови газове на на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта, начините, по които може да се постигне това намаление, и задълженията на производителите и вносителите на течни горива ежегодно да докладват относно интензитета на парниковите газове на доставяните от тях течни горива на територията на страната. Законопроектът създава правно основание Министерският съвет да приеме наредба за условията, реда, формата и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите от независими одитори. На второ място е регламентирането на реда и основните изисквания за изготвяне, верифициране и докладване на историческите данни за дейността на операторите на инсталации по приложение № 7 към ЗООС, с което се цели Министерството на околната среда и водите да събере необходимата информация, изготвена и верифицирана в подходящ формат, която да послужи за база за определяне на количеството безплатни квоти, което всеки оператор в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове

на ЕСТЕ, която ще се основава на количество произведена продукция, а не на общите верифицирани исторически емисии от инсталациите. Предлаганите със законопроекта други по-важни изменения и допълнения в закона могат да бъдат обобщени, както следва: - транспониране на чл. 1, ал. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, като се въвежда търгуване на квотите за емисии на парникови газове през третия период на ЕСТЕ 2013- 2020 г. Направена е и препратка към съответния регламент на Европейската комисия, който определя правилата за провеждане търговете на квоти. По този начин се дават структурата и основните принципи на разпределянето на квоти за емисии на парникови газове през следващия период на ЕСТЕ; - по-точно регламентиране на задълженията и отговорностите на компетентните органи, свързани с администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, и оптимизиране на административната процедура по издаване на разрешителните за емисии на парникови газове (по-ясно разписване на отговорностите на компетентните органи, регламентиране на срокове и разпоредби, които засягат интересите на трети лица и които са свързани с издаването и преразглеждането на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и с осъществяването на мониторинг от на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове); - по-точно регламентиране на задълженията на операторите, извършващи дейности по приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., на районните инспекции по околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда, включително оптимизация на процеса на докладване, децентрализация на процеса на издаване на комплексни разрешителни и прилагане на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г.; законово регламентиране на довършването на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация в случаите на прекратяване на сключен преди 15 декември 2007 г. договор, като се създава законово основание да се измени и допълни Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация с цел регламентиране на условията и реда за довършване на програмите и въвеждане изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. С предлаганите изменения на ЗООС се предвиждат изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух за въвеждане изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции, като се определят и контролните органи за проверка на системите. Законопроектът включва още съкращаване на административни процедури, включително съкращаване на периода за изпитване на пробите на корабни горива. изпитванията се извършват в стационарната лаборатория в София на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Времето за доставка и изпитване на пробите и изготвяне на констативен протокол отнема около 15 дни. Не е икономически и правно обосновано задържането на кораба за толкова дълъг период, докато излязат резултатите от анализа. С новите разпоредби значително ще се съкрати този период. Има постъпило писмено становище на отдел „Европейско право”, което беше представено от председателя на комисията. В становището на отдел „Европейско право” са посочени всички директиви, които се транспонират с предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за околната среда се обръща внимание на необходимостта от прецизиране на някои текстове, по-специално параграфи 1, 8 и 20. Има и едно допълнение, че сроковете за транспониране на Директива 2009/30 ЕО и Директива 2009/29 ЕО са изтекли в края на миналата година, което е още едно основание за необходимостта от спешното им транспониране. След откриването на дебата от председателя на комисията отношение взеха: народният представител Огнян Пейчев относно § 9 – дали промените, касаещи приватизираните предприятия, ще влязат в противоречие със Закона за приватизация и със следенето на тези предприятия, на което Манева отговори, че няма противоречие, нещо повече, предложеният текст е съгласуван между Агенцията за приватизация, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите. Това са и трите органа, които отговарят за прилагане на § 9. Тя посочи, че десет предприятия имат програми за отстраняване на минали щети и фактически само едно предприятие е изпълнило целия обем работи. Договорите са изтекли и при сегашната формулировка на § 9 няма никакво основание за продължаване на договорите, за да бъде изпълнен целият обем работа. Причините за закъснения са най-различни: започвайки от многобройни провали на търгове по Закона за обществените поръчки, редица неудачи при отделни проектни решения, необходимост от препроектиране и допълване с мнения по технически решения. Така че, в момента за да се доведат докрай тези проекти, е необходимо да има право на продължение, да се направи допълнителен график и да се сключат допълнителни договори. Това визира текстът. Иначе по отношение на контрола остават всичките правомощия. Не се засягат никакви правомощия на нито един от органите. Контролът продължава да се изпълнява от междуведомствена комисия от трите органа и няма никакви промени в договорите за приватизация на тези предприятия; народният представител Джевдет Чакъров, който обяви, че ще подкрепи повечето от текстовете, които са хармонизиращи с правото на Европейския съюз, доволен е от поясненията по въпроса на народния представител Огнян Пейчев, но поиска да обърне внимание на един друг принципен въпрос. Това се отнася за направени отстъпления във водените политики и без да се отнася към персонални компетенции, става дума за ниво на отговорност относно прехвърляне на правомощия от страна на министъра на околната среда и водите към директори, както и към Изпълнителната агенция по околна среда и към други министерства. Господин Чакъров смята, че трябва да се помисли по това, като има време между първо и второ четене да се направят конкретни предложения. Като цяло смята, че законопроектът следва да се подкрепи на първо гласуване. Евдокия Манева отбеляза, че забележката се отнася до принципен въпрос. Концепцията на сегашното ръководство на Министерството на околната среда и водите е, че разрешителните режими не трябва да бъдат в министерството, в централното ведомство, което трябва да се занимава със стратегията по управление на околната среда и формулиране на нормативната база. Всички въпроси, свързани с разрешителния режим, инструмент за прилагане на политиките, трябва да бъдат делегирани на по-ниските нива. Такава е европейската практика и ние се съобразяваме с нея. Госпожа Манева посочи още, че Агенцията по околна среда няма контролни функции, така че няма смесване на а тя се превръща в орган, партньор на Европейската агенция по опазване на околната среда. Председателят на комисията благодари на изказалите се и за обясненията от страна на МОСВ, прикани за други изказвания и отношения по проекта, след което прекрати дебатите по предложения законопроект. След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” подкрепи единодушно законопроекта и изразява следното становище:

Както е по правилник, ви обявявам, че следващото заседание ще се проведе утре, 7 април 2011 г., от 9,00 ч. по гласувания дневен ред. Закривам заседанието.